glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 179 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privatizaciji u načelu.Molim narodne poslanika da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman na član 2, sa ispravkom, koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Babić i dr Aleksandar Martinović.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olgica

da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanika da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Dragan Šutanovac, Goran Ćirić i Vesna Martinović.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanika da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Molim narodne poslanika da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Dragan Šutanovac, Goran Ćirić i Vesna Martinović.Stavljam na glasanje amandman.Molim

nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Senić, prof. dr Janko Veselinović i Marko Đurišić.Stavljam na glasanje amandman.Molim

amandman.Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privatizaciji, u celini.Molim

Hvala,